i gospodo poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, ja ću danas govoriti o zakonu o ministarstvima, ali pre nego što krenem na izlaganje, zaista se moram osvrnuti na osnovne ciljeve koje nova Vlada mora da sprovede.Velika je čast i odgovornost biti danas ovde i ne samo danas, to govorim zbog ovih mladih ljudi, dobili su šansu i želim im svaku sreću. Želim da im čestitam na tome, sigurno su nešto dobro uradili za ovu stranku i za ovu državu, ali se nadam da ćemo svi biti odgovorni i da ćemo zajedničkim radom doći do novih ciljeva.Prvi i osnovni cilj nove Vlade je briga za zdravlje građana. Znate da je Kovid uzeo maha, Republika Srbija se još i najbolje bori, što se tiče regiona, ne bih rekla samo regiona, nego i čitave Evrope, ova Vlada ima zadatak da se brine o svakom građaninu. Ne samo to, moram da istaknem da se u Batajnici završava do Nove godine Kovid bolnica sa kapacitetom od 300 mesta za intenzivnu negu. Ne samo u Batajnici, nego i u Kruševcu. Tako se radi, tako radi odgovorna Vlada.Drugi cilj, moje Kosovo, ne moje, nego naše Kosovo, srce Srbije, najvažniji zadatak je borba za interese srpskog naroda i Srbije na KiM. Borimo se zajedno.Treći cilj, borba protiv korupcije i kriminala.

korupcijom.Fantastične rezultate ima ministar unutrašnjih poslova, gospodin Nebojša Stefanović koji je sasekao kriminal, međutim, stalno se rađa nešto novo i u tome moramo biti svi zajedno.Zatim, četvrti cilj, nezavisno odlučivanje, naročito što se tiče vojne politike treba znati naša politička opcija je EU, neutralnost je vojna, spoljna politika odlučujemo sami.Kada smo kod toga, zahvaljujući predsedniku države Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, ostali smo izuzetno respektabilna zemlja u svetu, što se moglo videti, kako na istoku, tako na zapadu. Zatim, ubrzane reforme i na kraju dalji rast srpske ekonomije.Da se vratim na današnju temu, to je zakon o ministarstvima, znamo da je bilo 18 ministarstava u prethodnoj Vladi, još tri dana pa ćemo izabrati novu Vladu. Sada će biti 21 ministarstvo i to tri nova ministarstva, pre svega ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, zatim ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i ministarstvo za brigu o selu.Odlično, kapitalna rečenica za sve ovo je – neće biti posebnog odvajanja iz budžeta Republike Srbije, zašto? Zato što uzimamo novac iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer su se pojedini resori upravo bavili ovim ministarstvima o kojima danas govorimo. govorimo. Ne uzimamo sve, uzimamo ljudski resurs, uzimamo prava, uzimamo obaveze, materijale i sredstva. Da ljudi znaju, znači, ne otvaramo nova radna mesta, nego prosto pravimo tri nova ministarstva koja će mnogo efikasnije da se pozabave ovim problemima.Vrlo je važno kad govorimo o porodici, natalitet je u Srbiji, moram reći, nažalost, mortalitet je veći od nataliteta i to se više nikada ne sme dogoditi. Silne zakone smo doneli od 2012. do 2020. godine, a tiču se prokreacije, tiču se vladavine prava, tiču se zaštite porodice. Doneli smo Ustav Republike Srbije pre svega, celo svoje drugo poglavlje posvećuje ljudskim i manjinskim pravima i slobodama kroz 64 svoja člana. Usvojen je Zakon o zabrani diskriminacije, zatim Zakon o ravnopravnosti polova, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i brojni drugi zakoni, naravno, ja bih dodala Zakon o podršci i finansiranju porodici i deci, Zakon o vantelesnoj oplodnji i mnogi drugi.Setimo Zakona o finansijskoj podršci porodici i deci, tako se radi. Za prvo dete jednokratna pomoć 100.000 dinara i ne samo to, nego smo zahvaljujući ovoj Vladi, premijerki, napravili dobar program i ne samo program, nego smo svuda umreženi pa majka ne mora više da se muči da ide u opštinu, u Centar za socijalni rad, nego kako izađe iz porodilišta dobije svu potrebnu dokumentaciju za bebu. Zatim, za drugo dete stimulans dve godine na mesečnom nivou po 10.000 dinara. Za treće dete stimulans na mesečnom nivou 10 godina po 12.000 dinara i za četvrto dete 10 godina stimulans 18.000 na mesečnom nivou.Radićemo puno projekata da bi se na sve moguće načine pomoglo mladim ljudima, radimo. Mladi bračni parovi imaju mnogo više mogućnosti da dobiju stanove. Brže se zapošljava, mnogo brže. Setimo se samo 2008. godine i zapošljavanja, bilo je nezaposlenih 250.000-300.000 ljudi. Godine je 2008. je otpušteno 200.000 ljudi, bila je nezaposlenost 26,5 %. Danas je istorijski minimum, 7,5% sa sve Koronom. Tako se radi.Zatim, Zakon o vantelesnoj oplodnji, bile su dozvoljene tri vantelesne oplodnje. Novi zakon – onoliko puta, onoliko pokušaja koliko mladi bračni parovi to žele. To je dobro.Što se tiče podrške selu, naše selo je poprilično devastirano bilo do 2012. godine. Ne kažem da smo uradili mnogo, ali radimo stalno i radimo dobro. Radimo puteve do nekih sela do kojih nisu imali struju, a ne puteve. Radimo infrastrukturu, sela više nisu kao što su bila. Subvencije za poljoprivredu što se sela tiče imam podatak da dosta mladih ljudi se odlučuje da živi na selu, da se bavi stočarstvom i da se bavi poljoprivredom. Tako treba.Svi smo videli kako to funkcioniše što se tiče Kovida kada se pojavio u drugim državama. Mi imamo strašan sistem, mi imamo pomoć mladim ljudima. Masa mojih prijatelja se vratila. Zašto? Zato što je trebalo za lečenje da daju po 10, 20, 50 hiljada evra. Za svako poštovanje i čestitke svim našim lekarima. Treba biti odgovoran, ja molim sve građane Republike Srbije da nose maske. Mi ovde svi nosimo maske, jedino kada govorim. Ne, možda je trebalo da zadržim svoju masku i želim da iz ove pandemije izađemo što više zaštićeni.Samo bih još dve, tri reči rekla o ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Kada se ovo ministarstvo, kada budemo izglasali zakon, otvori, automatski zatvaramo Kancelariju za ljudska i manjinska prava i Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom. Naravno da niko neće ostati bez posla, preuzimamo kompletne resurse, materijale, apsolutno sve, tako da niko od ovih ljudi ne treba da brine.Hvala na pažnji, mnogo toga treba da se kaže ovde, ali ima i drugih govornika tako da bih se ja vama zahvalila. Hvala na pažnji.

Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, naravno poštovani građani, shodno izazovima koji su pred Srbijom, shodno stanjem u našem društvu, predsednik Vučić i mandatarka Brnabić su nam predložili izvanredna nova ministarstva.Dakle, ministarstvo za brigu o porodici i ministarstvo za brigu o selu su potpuno povezani. Povezuju ih teme demografije, pražnjenja, regionalnog razvoja, na kraju i porodice. Dakle, sve to što se tiče i manjkavosti koje treba da pokriju ova dva ministarstva, to se sve mora ispraviti i to će biti ispravljeno, zato je sve podignuto na viši nivo, na nivo ministarstva.Dakle, porodica, roditeljstvo, potomstvo, pojmovi kao što su deca, otac, majka, to su tradicionalne i neprevaziđene i plemenite vrednosti koje obezbeđuju zdravo društvo, demografsku vitalnost naroda, koje pokazuju poštovanje prema predačkom nasleđu i omogućavaju zdravu i neometanu smenu generacija u Srbiji.Što se tiče ljudskih prava, Srbija je prvak u poštovanju ljudskih prava. Dokaz za to je odnos, dug barem deceniju, pun poštovanja prema svim manjinama u Srbiji, i prema manjinama se vodi naravno politika pozitivne diskriminacije i poštuju se najviši evrostandardi.Ono što je izvanredno je što je u naziv ministarstva za ljudska i manjinska prava uvršćena sintagma - društveni dijalog. Dakle, SNS i njene vlade i predsednik Vučić uvek pružaju ruku prijateljstva čak i onima koji tu ruku ne zaslužuju. Dijalog treba da se vodi čak i sa ekstremnim đilasovskim strankama opozicije, kao što je to bio slučaj na Fakultetu političkih nauka.Međutim, moram da konstatujemo da je jako teško voditi dijalog sa onima koji dijalog neće, sa onima koji zagovaraju nasilnu promenu vlasti i to u krvi, sa onima koji zagovaraju vešanja i silovanja i koji bestijalno prete i vređaju porodicu predsednika Vučića.Srpska napredna stranka, ja se 30 godina bavim politikom, nisam video tolerantniju, pomirljiviju i skromniju stranku i to koja je za društveni kompromis. Sada ću preći na nešto drugo, ali SNS je beskompromisno protiv mafije i kriminala. Sada ću nešto kratko reći o ta dva cilja, o drugom i o trećem, koji je predsednik Vučić postavio i pred ovaj parlament i pred sva ministarstva i pred celu Vladu.Dakle, Kosovo i Metohija, niko u poslednjih sto godina ako pogledate sled istorijskih događaja vezanih za Kosovo i Metohiju, niko u poslednjih sto godina nije učinio toliko za Kosovo i Metohiju kao predsednik Vučić i SNS. Kao neko

Kosovo i Metohija bi danas, tj. lažna država kosovo, bi danas bila članica UN, a Albanci bi u nekom trenutku ponovo počinili pogrom kao onaj 2004. godine. Sve smo mi to sprečili. Danas Srbi na Kosovu mogu mirno da žive, mogu mirno da spavaju i žive mnogo bolje nego što su živeli pre 2012. godine.Što se tiče cilja tri, to je borba protiv mafije. Svi znamo da se predsednik Vučić pre sedam godina obračunao sa tajkunskom mafijom. se i nastavlja se i uvek se nastavlja borba protiv klasičnog kriminala. Međutim, borba protiv političke mafije, borba protiv tajkunske mafije je mnogo teža nego borba protiv klasičnog kriminala. Šta je to mafija? Da li je mafija onaj tajkun političar koji se za deset godina na tri funkcije obogatio toliko, od kojih je jedna bila funkcija gradonačelnika koju je obavljao pet godina? Da se obogatio toliko da je prihod njegovih firmi čist prihod poslovni poslovni bio 619 miliona evra, a čist njegov profit je bio 106 miliona evra. Da li je to mafija? To je mafija.Da li su mafija fašisti koji su u julu napali ovu Skupštinu pokušavši da izvrše državni udar, da ponovo spale Skupštinu, da li je to mafija? To je mafija. Povredili su 130 policajaca.Na

gledao sam sve tvoje oči, razumem šta kažu, šta kriju, i onda onaj motiv – oj, Srbijo među šljivama, među njivama.Hvala vam, živela Srbija. Hvala vama, gospodine Bakarec, na inspirativnom govoru.Reč ima Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, propustio sam prošli put da zahvalim svim kolegama poslanicima koji su bili u prošlom sazivu, a sada nisu više narodni poslanici i da im poželim pre svega dobro zdravlje i uspeh na nekim novim funkcijama i novim poslovima. Bez obzira na okolnosti i bez obzira na naše rasprave, bez obzira na ono što su činili, bez obzira na onu sačekušu na stepeništu Narodne skupštine, mene batinom ne mogu zaustaviti. Ja im preporučujem da ukoliko to žele da ponove, da sledeći put ponesu puškomitraljez, ali im želim dobro zdravlje, pre svega mentalno.Dame i gospodo narodni poslanici, postoji izreka, ja mislim da je bila De Golova – važnije je državu uređivati nego njome vladati. Ako sam pogrešio u citatu, ja se izvinjavam, ali mislim postoje dva izvora, mislim da je De Gol pravi izvor. Zašto to kažem? Zato što smo mi rešeni da državom se ne služimo, nego da državi služimo.Ja imam stav da ne branim vlast nego državu i njeno pravo da raste svakog dana. Bolje da me zbog vernosti državi kazne nego da me zbog izdaje nagrade. To je poruka svima onima koji se nadaju da će silom uz pomoć spolja doći na vlast. Ovaj zakon je zakon o uređivanju države. Država je zajednica ljudi. Država je zajednica koja treba da štiti svoje ljude, ali takođe i ljudi treba da štite svoju državu, svi, bez obzira da li su na strani vlasti ili na strani opozicije. Programi su ti koji treba da čine razliku i razmena mišljenja je ta koja treba da opredeli građane kome da daju poverenje u javnim poslovima na sledećim izborima. Očigledno da su to građani koji su iskoristili biračko pravo učinili, a pomalo su pomogli i oni koji to biračko pravo nisu koristili.Mi koji smo zatekli sasvim obogaljenu, razvaljenu državu, bez šansi za sadašnje i buduće generacije znamo da je BDP milijardama veći nego što je bio. Znamo da je pokrivenost uvoza izvozom povećana povećana na gotovo 75 do 80%. Znamo da je inflacija pet puta manja, odnosno niža. Znamo da kurs evra miruje devet godina. Zamislite, ni u bivšoj Jugoslaviji,

da je kod njih samo za par godina kurs evra sa 78 otišao na 117. I danas oni nama nešto prigovaraju iz ekonomije.Država bez privrede je auto bez motora. Taj auto teško može da ide. Ali država bez investicija, čak i da ima motor, ne može da ide. Investicije su gorivo koje stalno treba dodavati i mi sve treba da činimo da država Srbija bude ekonomski jaka. Setite se vojne moći Dragana Šutanovca, Dragana Đilasa i gospodina Tadića. Vojska je bila slabija od jednog lovačkog društva. To je bila maltene družina Pere Kvržice. Setimo se jednog MIG-a bez akumulatora. Danas je vojna moć Srbije

Danas Aleksandar Vučić i rukovodstvo Srbije i svi mi radimo na istom primeru, ali na celoj teritoriji Srbije, da napravimo infrastrukturu i paralelno sa time da podignemo investicije i proizvodnju, da imamo šta provoziti i izvoziti tim putevima i tom infrastrukturom. Da vas podsetim da je danas izvoz iz Inđije preko 500 miliona evra vredan. U to vreme dok sam ja to činio oni su se podsmevali. Danas samo „Grupus“ izvozi 208 miliona evra. Privreda je ta koja će državu učiniti jakom, ali sloga takođe. To što se mi politički razlikujemo nije razlog da ono što čini vanparlamentarna opozcija čini svakog dana.No, da se osvrnem na neka nova ministarstva.Živim

je rešila da jednu malu stranku primi u koaliciju i od tada sam ja redovan ovde u Narodnoj skupštini, gotovo da sam stekao stanarsko pravo, na osnovu vremena koliko provodim u ovoj Narodnoj skupštini. Predsednik Odbora za poljoprivredu sam bio u dva mandata.Moram mandata.Moram da kažem da ekonomska moć bilo koje zemlje se uskoro neće meriti količinom zlata i dijamanata koje ona proizvodi, već količinom hrane i pijaće vode. Iz tog razloga ja cenim i to što je na moju inicijativu i nekih drugih narodnih poslanika nivo podsticaja u iznosu dva puta veći u evrima nego što je bio do 2012. godine, na godišnjem nivou. Ali mislim da ni to nije dovoljno, zato što su subvencije u okruženju daleko veće nego u Srbiji, tri i do pet puta su subvencije veće, ali su to zemlje koje su imale jaču privredu, koje koje nisu imale Demokratsku stranku da im ostavi zemlju bez šanse.Dakle, mislim da te podsticaje treba uvećavati. Naša prva briga je da ovo što smo ove godine više emitovali prava na podsticaje isplati i da se prilikom rebalansa budžeta svi založimo da poljoprivreda dobije ta dodatna sredstva koja će naravno biti upumpana u poljoprivredu, jer to nije izgubljen novac, to je novac koji će poljoprivreda odraditi, odnosno koji će se višestruko isplatiti kroz prerađivačku delatnost i prerađivačku industriju, koja u Srbiji iz godine u godinu raste.Cenim to što sada imamo i ministarstvo za brigu o selu. Prosečna starost na selu je 61 godina. Gotovo hiljadu naseljenih mesta preti opasnost da će nestati. Što je najgore, to su naseljena mesta uzduž granice Srbije, uzduž administrativne linije. Ukoliko se taj deo Srbije isprazni, jer pitanje poljoprivrede i sela nije više samo pitanje poljoprivrede, već demografije i bezbednosti, ukoliko se taj deo Srbije isprazni, to će naseliti neki drugi narodi, a Kosovo i Metohija su nam najbolji primer kako se može teritorija izgubiti, odnosno osvojiti dečjim kolevkama.Cenim to što će biti ministarstvo za brigu o selu, volim da neko vodi brigu o nama, ali ono što bih ja želeo, a tu sebe isključujem, da budući ministar bude naseljen na selu, da njegovi najbliži saradnici i srodnici žive na selu, jer će tako najbolje osetiti probleme ukoliko živiš tamo. Ja koji živim na selu sebe isključujem kao drugu stvar koju ću reći iz takve vrste jer nemam takvu vrstu ambicije iz takve vrste kadrovskih rešenja.Dame i gospodo narodni poslanici, mi imamo biljni potencijal koji nedovoljno koristimo. Nama treba stočarstvo i prerađivačka industrija. Nama treba i energetika iz poljoprivrede, da ono što poljoprivreda proizvode, meso, mleko i jaja, kada taj potencijal iskoristimo, da imamo i energiju kojom ćemo preraditi sve to i onda ćemo steći ne izvoz 2,7 milijardi iz poljoprivrede, već će taj izvoz biti tri ili četiri puta veći. Naš biljni potencijal se izvozi i koristi za stočarstvo drugih zemalja.Naš prosek grla uslovljen po hektaru je 0,33, evropski jedan, što znači da u ovom trenutku da bi pristigli mi možemo da imamo još dva puta stoke koliko ovog trenutka imamo, što bi u ciframa bilo negde oko nove tri milijarde uslovnih grla, a što bi vredelo neprerađeno tri milijarde evra, a minimum prerade bi garantovao šest milijardi evra.Energetikom koja se može proizvesti, a obnovljivom, to se da preraditi i to je onda višestruka korist. Sa tim novcem bi bili zadovoljni naši stočari i naši prerađivači. Mi treba da idemo u tom pravcu, da naš biljni potencijal koriste naši stočari, naši prerađivači. To je ona moja poruka koju ću proslediti ministru poljoprivrede kada bude na dnevnom redu zakon o Vladi.Da kažem, da završim još nekim izrekama. Gete je rekao – da bi imali više mi moramo biti nešto više. Dobro da razmislimo o tome.Još i da citiram, kao vernik, jednog verskog poglavara koji je meni neizmerno drag, patrijarha Pavla – da bi nam bilo bolje, mi moramo biti bolji. Hvala. Hvala i vama, gospodine Rističeviću.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Mirković. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, danas je jako bitan dan za našu Skupštinu, za našu zemlju i ne samo zato što ovim zakonom osnovati neka tri nova ministarstva, već zato što usvajanjem ovog zakona vladajuća većina pokazuje i ponovo dokazuje da je spremna da se iz dana u dan bori za interese građana Srbije gde god oni da žive, sa kakvim god problemom da se suočavaju, bilo koje da su veroispovesti, bilo kojoj nacionalnoj manjini da pripadaju.Ono što je jako bitno istaći jeste i činjenica da smo danas čuli mnogo govornika i da oni koji su kritikovali ovaj zakon nisu se udostojili čak ni da saslušaju sve govornike, već kada su rekli sve ono što je bilo njima unapred napisano napustili su ovu ovu skupštinsku salu. Isti slučaj je bio i u četvrtak. To pokazuje koliko je neko spreman da zaista učestvuje u radu Skupštine, koliko je spreman da suštinski se bori za bolji život Srbije.Moje kolege su pokrile svaku temu. Mnogo toga je rečeno, a ja ću pokušati da se držim suštine i da kažem ono što negde u sebi duboko osećam i mislim.Kolega mislim.Kolega Rističević je pričao o selu, o njegovoj najbližoj temi. Ja moram priznati da, iako sam ja rođen u Beogradu, moji roditelji nisu. Otac mi je rođen u Vrbasu, majka mi je rođena u malom mestu pored Vladičinog Hana koje se zove Polom i od nekih najranijih godina sam imao priliku da vidim sa kakvim se problemima suočavaju ljudi koji žive na selu i koji se bave poljoprivredom. Od tih nekih najranijih dana sam shvatio koliko je selo u velikom problemu i koliko zavisi od poljoprivrede.Naš kolega, a dosadašnji ministar, gospodin Nedimović je mnogo toga uradio. Subvencije, podsticaji, razne olakšice za ljude koji se bave poljoprivredom unapredili su život na selu, ali smo svesni da to nije dovoljno i svesni smo da nije dovoljno samo da obezbedite nešto tim ljudima na selu da mogu lakše da se bave poljoprivredom. Morate im omogućiti da imaju i struju i vodu i kanalizaciju, da imaju taj dom kulture i da imaju mesta gde će se mladi ljudi tamo okupljati. Tu dolazimo do onoga o čemu je pričao predsednik Aleksandar Vučić, a to je „Srbija 2025“ koja podrazumeva da nemamo više ni jedan jedini dom u našoj zemlji gde nećemo imati kanalizaciju.Vlada Republike Srbije je i u prethodnom periodu, sledeći odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića, uradila mnogo toga na ovom planu, ali mi kao odgovorni ljudi koji smo dobili istorijsku podršku građana Srbije svesni smo da ne smemo da se uljuljkamo i svesni smo da imamo ogromnu odgovornost prema ljudima koji su glasali za nas, ali i prema onima koji nisu glasali za nas. Usvajanjem ovog zakona želimo da pokažemo da smo spremni da što detaljnije, da što predanije i sveobuhvatnije se uhvatimo u koštac sa problemima sa kojima se suočavaju naši građani.Kada govorimo o zakonu, tj. o Ministarstvu za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog žao mi je, opet ponavljam, što predstavnici nacionalnih manjina koji su kritikovali ovo samo radi kritike i kojima ovo služi kao pozornica za sitno razračunavanje i prikupljanje jeftinih političkih poena nisu u sali da čuju i da nam argumentovano objasne o čemu se ovde radi, zašto su protiv ovoga.Čini mi se, slušajuću njih, da ja nisam dobio isti materijal koji su i oni dobili. Priča se o nekakvom planu, o određenim kadrovskim rešenjima, šta će to konkretno doneti, ali ne mogu da shvatim da ljudi koji se ozbiljno bave politikom i ozbiljno shvataju poslanički mandat ne mogu da razumeju da je formiranje ova tri nova ministarstva samo prvi korak u ostvarivanju zadatih zadataka i ostvarivanju svega onoga što piše u ovom predlogu. Ne mogu da shvatim da oni ne razumeju da je usvajanje ovog zakona samo temelj kuće koju ćemo zajedno graditi.Ako pričamo o dijalogu, moram da istaknem još jednu činjenicu da niko od ljudi koji se danas nalaze u skupštinskoj sali, a predstavlja SNS nikada nije bežao od dijaloga. Nikada nije bežao od dijaloga ni predsednik Aleksandar Vučić, ni ministri, ni premijerka. Niko se nikad nije sakrio pred nekim teškim pitanjem ili izazovom, ali isto tako moramo da budemo svesni, i žao mi je što je malo ljudi to pomenulo tokom današnje sednice, za dijalog je potrebno dvoje, odnosno za dijalog su potrebne dve strane. Hajde da budemo iskreni sami prema sebi, bez obzira kojoj stranci pripadamo i da se pogledamo u oči i kažemo kada to neko iz SNS se nije odazvao nekom razgovoru, nekom dijalogu, nekom panelu.U ovoj sali sede ljudi koji su se odazvali i panelu koji je organizovan na Fakultetu političkih nauka, gde su pred njih iznošeni ne zahtevi, već ucene, gde se samo tražio razlog da se oni nadure i da izađu i napuste te te pregovore. Da paradoks bude još veći, ta klika koja predstavlja ništa drugo do raspali režim DS, oličena sada umišljenom lideru Draganu Đilasu, pojavili su se na jednom panelu, nek me učesnici isprave, sa zahtevom da im se usvoje svih zahtevi koji se stavljaju pred njih. Kada su ih moje kolege iz SNS upitali gde su ti zahtevi, koje su to tačke. Oni te zahteve i te tačke nisu ni imali.

Što se mene lično tiče, ja sam se uvek zalagao za dijalog u okviru institucija, za dijalog u okviru parlamenta, jer mu je tu i mesto. Nemam mnogo godina, ali imam čak 11 godina iskustva u parlamentu na različitim nivoima, od opštinskog do gradskog, a evo sad, hvala bogu i ovog republičko i ne mogu da shvatim da je nekome preče, interesantnije da svoj dijalog sprovodi na ulici nasiljem nego da dođe, izađe na izbore, osvoje određen broj glasova i ovde u parlamentu predstavlja građane koji su glasali za njega, ali i zastupa politiku koju on predstavlja.Žalosno

preneli na ulice gde su se tukli sa saobraćajnim znacima, napadali ovu instituciju, pokušavali da je sruše, zapale i u tom svom divljačkom piru su povredili više od 130 policajaca.Dakle,

isto tako i predstavnici javnog i privatnog sektora. To će nam omogućiti da imamo najširi mogući dijalog i da svi zajedno kao jedan tim koji igra samo za Srbiju, ni za koga drugog, učinimo nešto dobro za građane Srbije, od interesa građana Srbije za nas iz SNS ništa nema preče.Kada je dijalog u interesu građana Srbije, taj dijalog je uvek dobar gde god se on vodio, koliko god on trajao, sa kim god ga vodite. Ukoliko je to u interesu građana morate ga voditi i morate stati iza tog dijaloga.Što se tiče dijaloga i priče o diskriminaciji, moram iskren da budem da sam ponosan što se u poslaničkoj grupi kojoj ja pripadam, poslaničkoj grupi SNS nalaze izuzetne dame, pametne, sposobne, vredne i predane svom poslu, kojima nije teško i koje se nekad, moram to priznati, neće se kolege poslanici ljutiti, nekad čak i strastvenije, borbenije bore za interese Srbije.Ponosan sam što smo i u prethodnom periodu jedna od retkih zemalja koje na dve od tri ključne funkcije u zemlji imala dame. To je bila premijerka Ana Brnabić i predsednica Skupštine Maja Gojković, kojoj nisam imao priliku da se zahvalim na prošloj sednici, da joj ukažem jedno veliko poštovanje, jedno veliko hvala, zato što je uspela da se izbori svojim intelektualnim sposobnostima, ali i trpeljivošću sa ljudima koji su joj konstantno priređivali kako psihičko, tako bogami i fizičko nasilje. Da joj se zahvalim za to što je uspela da sačuva dostojanstvo ovog doma, ali Boga mi, da sačuva volju i izborno pravo građana koji su jasno odlučili da žele da ih Srpska napredna stranka predvodi.Uverena sam da ćemo i u narednom periodu i tokom sledeće nedelje na ključna mesta izabrati još neke dame koje će opravdati to poverenje, i kao i do sada nositi svoju odgovornost i uspeti da pomognu građanima Srbije da svi zajedno od Srbije pravimo još bolje mesto za život, jer ponekad, mi muškarci, hteli to da prihvatimo ili ne, stub svake kuće ili svake porodice je žena.Kada žena.Kada smo već kod porodice, nadovezujemo se i na treće ministarstvo koje iskreno iz mog ugla i meni na srcu najdraže, jer koliko god to god ljudi hteli negde na prenebregnu, stub svake jake zemlje, svake jake države, svake zdrave države, svake zdrave zemlje, jeste porodica. Ako nemamo jaku porodicu, zdravu porodicu, zasigurno nećemo imati ni jaku državu.Koleginice pre mene su iznele podatke i moram istaći da od 2018. godine, podsticaji koje je davala država su ogromni i istorijski. Ovde se neko pozivao na izveštaje Republičkog zavoda za statistiku i žao mi je što nije spomenuo da smo 2019. godine, imali blizu 600 beba više u odnosu na 2018. godinu. To pokazuje da da podsticaji koje je država dala omogućila negde su počeli da daju rezultate.Ono što je meni jako bitno da istaknem jeste i činjenica da porodica kao stub svakog društva mora da bude poštovana. Žao mi je što dežurni kritičari koji kritikuju sve, pa makar i znali ili ne znali o čemu pričaju, su oni ljudi koji su upropastili ne samo Srbiju, već i Grad Beograd.Kao neko ko je šef odborničke grupe u Skupštini grada Srpske napredne stranke, bliska mi je ta tematika, i gospodin Đukanović je malopre rekao da nam je Dragan Đilas ostavio milijardu i 200 miliona duga iza sebe.Ali, morate da znate još jednu stvar, u Gradu Beogradu je taj isti čovek oštetio 15 hiljada porodica, jer im je duplo naplaćivao vrtiće. Te dugove danas vraća gradska vlast. Eto, kako je on vodio računa o porodici i deci. Tada, u njegovo vreme vrtićima je bilo obuhvaćeno svega 44.000 dece. Liste čekanja su bile abnormalne. Danas imamo 77.000 dece u vrtićima, plus gradska vlast će u naredne tri godine izgraditi čak 17 novih vrtića, i na taj način ćemo se rešiti liste čekanja.Sve ovo što sam sada izneo su činjenice i podaci sa kojima verujem da ste se susreli mnogo puta, ali ono što želim za sam kraj da kažem Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić, bilo ko predstavlja bivši režim Demokratske stranke, svoju šansu da nešto urade za našu zemlju su imali i nisu iskoristili. Štaviše doveli su nas na rub propasti, na štetu građana se obogatili i postali jedni od najbogatijih ljudi u Evropi.Dosta je, i sa time je dosta. Uveren sam da će i ovaj saziv kao i usvajanje ovog zakona, formiranje nove vlade tokom iduće nedelje, biti samo nastavak kontinuiteta odgovorne politike Srpske napredne stranke, koja podrazumeva ono što predsednik Aleksandar Vučić non-stop ističe, a to je bolje sutra za svu našu decu, za generacije koje dolaze, za sve naše građane, bolje sutra za našu Srbiju.Hvala vam. Živela Srbija. Hvala.Pre no što nastavimo dalje, kratka informacija preostalo vreme za raspravu za poslaničku grupu 90 minuta.Reč ima narodni

što je znak da ćemo u novom mandatu, u novoj Vladi imati tri nova ministarstva, imaćemo mogućnost da stavimo mnogo veći akcenat na one stvari koje se tiču svih nas

sam Milija Miletić. Dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji, ali jeste jedna od najsiromašnijih opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, koji je najlepši grad u Srbiji, ali grad koji od kako

da gradonačelnica Niša jeste najlepša gradonačelnica i u Srbiji i van granica Srbije.Inače, ja sam u Skupštini Srbije izabran sa liste Srpska napredna stranka, "Aleksandar Vučić - za našu decu" i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku čiji sam predsednik.Ovde, Narodnoj skupštini ću u narodnom periodu govoriti i iznositi probleme koji se tiču nas koji dolazimo iz malih sredina, nas koji dolazimo iz ruralnih područja, nas koji dolazimo sa Jugoistoka Srbije, jer kako je rekao malo pre moj kolega, Marijan Rističević, veliki problem jeste na selu, veliki problem jeste na jugoistoku Srbije, jer nije isto ko živi u Svrljigu, Beloj Palanci, Gadžinom Hanu, Babušnici, ili nekom ko živi blizu Beograda, blizu Novog Sada ili nekog drugog centra.Verujte mi, ljudi, na Jugoistoku Srbije mnogo je teže da se živi, a posebno tim našim našim malim sredinama u opštinama kao što sam malpre rekao, kao opštine odakle ja dolazim, tamo je mnogo teže da se živi, a u selima je još teže.Zbog toga ova naša buduća Vlada koju ćemo izglasati i dati podršku, i ona će dobiti odgovornost da radi u interesu svih nas, ali sa akcentom na nerazvijena područja, na brdsko-planinska područja, na seoska područja.Uvek sam govorio iz srca i sada ću ovde govoriti iz srca, ovde ima veći broj kolega poslanika ili poslanica koje su tu među nama po prvi put, ja im kažem i preporučujem - govorite iz srca, govorite o svim onim stvarima koje se dešavaju kod vas, u vašoj sredini, u vašoj opštini, jer najbitnija stvar jeste da mi ovde u Skupštini budemo oni koji treba da kažu koji je problem kod nas, u našim sredinama, koji je problem u našim opštinama, koji je problem u našem okrugu, regionu, i odavde da se čuje da Vlada, nadležna ministarstva dobiju zadatak da te probleme rešavaju.Još jednom, što se tiče ovog našeg ministarstva, novog ministarstva, briga o selu, malopre je gospodin Marijan isto rekao, a ja to podržavam. Bilo bi dobro da budući ministar u Vladi koji će imati zadatak da vodi to ministarstvo da ima osećaj za probleme na selu, da ima osećaj kako ljudi žive na selu i da te probleme oseća na sebi, da njegovi saradnici budu isto ljudi koji znaju kakvi su problemi na selu, kako je, recimo, u jednom mom selu, a to je selo Plužina, kako je u nekom drugom selu, gde, verujte mi, nema ni vode, gde je slaba struja, gde nema ni zdravstvenog radnika, ni ambulante, gde sutra ko želi da se vrati nema ni dovoljno jakog signala za internet da ljudi mogu da komuniciraju, da prate sve stvari.To su sve elementi o kojima moramo govoriti, a to novo ministarstvo i ti ljudi koji vode to ministarstvo ili taj ministar, oni moraju to osetiti na svojoj koži. Jer kod nas se kaže: "Tuđa ruka svrab ne češe!" To je ono za šta trebamo govoriti ovde i u narednom periodu, normalno, da te naše probleme rešavamo.Zdravstvena zaštita naših ljudi koji žive na selu. Ja sam unazad nekoliko nedelja imao mogućnost da budem na jednoj nacionalnoj televiziji gde sam bio sa svojom majkom.Moja majka ima 77 godina i to možda sada nekome nije bitno, ali samo želim da kažem

sve su to elementi da sutra, u tom selu, kad to obezbedimo, da tu ljudi mogu da žive, da čak neko može da se vrati i da tamo može normalno da privređuje, zato što Ministarstvo poljoprivrede daje dovoljno sredstava, preko subvencija, i na taj način Ministarstvo pomaže našim poljoprivrednim potreba za nas jeste i ovo ministarstvo o kome sada govorimo, briga o porodici i demografija. Porodica je osnovna ćelija našeg društva o porodici uvek treba da govorimo punog srca. Sa druge strane, sve naše porodice koje žive u našim selima, da li je to dvoje, troje ili više njih, ti ljudi moraju imati istu mogućnost da tamo rade, da tamo žive, da sutra imaju kroz program koji država daje da oni tu mogu da konkurišu, da dobiju sredstva i da ostanu tu da žive.Najbitnija stvar što se tiče demografije jeste da se kroz stimulaciju koju daje država, ja sam bio i predsednik opštine u svom mestu, u Svrljigu, gde smo iz budžeta izdvajali sredstva za svako novorođeno dete, nezaposlenu porodilju, za bračnu zajednicu, ali smo stvarali razliku za one ljude koji žive na selu, oni su dobijali po 50% više sredstava nego za one koji žive u Svrljigu.Mislim da je velika stvar za sve nas da ovde, u Skupštini, i u narednom periodu, Vlada koja radi, da da ima razlike za one koji žive u selu, u nerazvijenim područjima, u brdsko-planinskim područjima, a da ima razlike i za one koji žive u većim centrima i gradovima.Velika potreba jeste da ima kategorija odnosno žena na selu Skoro je bio 15. oktobar, kada je bio svetski dan žena na selu, ali ja sam više puta potencirao da ima kategorija – deca koja žive na selu. deci koja žive na selu nije isto kao detetu koje živi u gradu.Zbog toga, još jednom, ja stvarno svim srcem podržavam Vladu i predsednika Aleksandra Vučića, zato što znam da ono što sada radimo to će dati doprinosa da naši ljudi ostanu u našim selima, u našim opštinama, da naši da naši ljudi ostanu u Srbiji, da stavimo akcenat na žene na selu, na decu na selu i na sve ljude u našoj Srbiji.Još jednom, ja ću glasati za predlog ovog zakona i podržaću sve ove predloge zakona, zato što mislim da je to ono što je neophodno. Po prvi put se vidi potreba, po prvi put se ima jedno ministarstvo koje daje brigu o selu. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem.Sledeći prijavljeni je narodni poslanik Stefan Srbljanović.

najpre bih želeo sve da vas pozdravim i da kažem da mi je, kao nekom ko se prvi put obraća sa ovog mesta i kome je ovo prvi poslanički mandat, velika čast i zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim sa govornice ovog visokog doma i što sam 250-i deo narodnog suvereniteta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Želim da naglasim da osećam i ogromnu odgovornost, pre svega prema onim građanima koji su svojim glasom glasom omogućili da danas budem ovde i da vam se obratim i da kažem da ću se truditi da opravdam poverenje koje su mi ukazali i oni i moja stranka.Neću se previše baviti rezultatima. Rezultati su iza nas i mi smo na osnovu tih rezultata dobili istorijsku i ogromnu podršku od građana Republike Srbije na prethodnim izborima. Ta podrška je nagrada za dobar rad, ali tera i obavezuje na još veći angažman svih, jer imamo priliku da teškim i napornim radom napravimo još bolje stvari za našu državu.Moram da kažem da sam zadovoljan što je Ana Brnabić mandatar za sastav nove Vlade i smatram da će ona nastaviti kontinuitet dobrog rada, jer je u prethodne četiri godine ona svojim trudom, radom i energijom pokazala kako se vodi Vlada Republike Srbije. Za te četiri godine Srbija je zaista ostvarila dobre rezultate.U vreme pandemije virusa Kovid-19 mi imamo najveći privredni rast u Evropi. I to ne kažemo mi, to kažu relevantne međunarodne institucije. Imamo najmanju stopu nezaposlenosti u istoriji, kontinuirani rast plata i penzija, kilometre i kilometre novih auto-puteva i železnica. To sve je rezultat napornog rada jednog tima koji čine Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije.Predlogom ovog zakona najavljeno je formiranje novog Ministarstva za brigu o porodici i demografiji. Mišljenja sam, a verujem da se većina vas slaže, da je porodica stub i oslonac svakog društva, a da su deca i mladi budućnost svake države i nacije. Zbog toga je jako bitno što će se u ovom sazivu i u ovoj Skupštini glas mladih ljudi čuti više nego pre, jer samo na našoj listi imamo toliko mladih ljudi kojima je ovo prvi mandat i kojima je ovo prvo pojavljivanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Takođe, država će mnogo uložiti u mlade. Podsetiću vas samo da je Nacionalnim investicionim projektom „Srbija 20-25“ opredeljeno čak 700 miliona za podršku mladima. To je borba za mlade bračne parove da lakše steknu krov nad glavom, da ranije počnu da rade, da ranije počnu da dobijaju decu, da ne bismo gubili cele generacije. Tu je novac za povećavanje finansijskih davanja za novorođenu decu, tu su subvencije za vrtiće, za biomedicinsku potpomognutu oplodnju, za pomoć majkama u svakom pogledu prilikom trudnoće i rađanja.U Srbiji se živi bolje i živeće se bolje. Zato moramo da sačuvamo mir i stabilnost po svaku cenu i budemo vredni, pametni i odgovorni. Svi zajedno moramo da gradimo bolju budućnost Srbije, koja će izgledati lepše i bolje i u kojoj će njeni građani i naša deca biti neuporedivo srećniji nego ranije. Hvala. Hvala vama, gospodine Srbljanoviću, na vremenski efikasnom ali sadržajem efektnom izlaganju.Reč ima Veroljub Arsić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ono što daje za pravo da se ovaj Zakon o ministarstvima podrži jeste što se u samom zakonu vidi jedan kontinuitet koji će buduća Vlada, koji god da budu ministri, imati sa svim prethodnim vladama od 2014. godine i nastaviti reformske procese koje je započeo tadašnji predsednik Vlade, Aleksandar Vučić.Ipak ja ne mogu da ne spomenem u kakvom smo stanju zatekli Srbiju 2012. i 2014. godine.Nažalost, Republika Srbija je te 2014. godine doživela drugu elementarnu nepogodu u vidu velikih poplava koje su zadesile Srbiju sa infrastrukturom koja nije decenijama zanovljena za odbranu od tih poplava, ali ona prva elementarna nepogoda ljudska napravila je mnogo veću štetu Republici Srbiji nego što su to bile katastrofalne poplave 2014. godine.Ja bih samo drage kolege poslanike, a i one koji ne veruju u kvalitet ovog zakona, podsetio u kakvom smo stanju zatekli državu 2012. i 2014. godine. Javni dug Republike Srbije bio je 75%, stopa nezaposlenih bila je blizu 28%, nacionalna valuta jako nestabilna, privreda potpuno razorena, saobraćajna infrastruktura maltene pred raspadom i nije bila u stanju da ispuni one zahteve koje je država imala pred tom saobraćajnom infrastrukturom.Srbija je, dakle, polako klizila u propast i vlasništvo „Deltalenda“ i tajkuna kao što je bio vlasnik te kompanije, gospodin Mišković i njegov poslušnik Boris Tadić i drugi tajkuni kao što su bili Dragan Đilas i Šolak. Takvu smo Srbiju zatekli 2012. i 2014. godine.Danas, godine.Danas, zbog reformi koje je sprovodio predsednik Republike Srbije imamo sasvim drugačiju Srbiju i pomalo me iznenađuje da se ponovo u Narodnoj skupštini čuju neki tonovi koji ne odgovaraju ekonomskom i svakom drugom trenutku u kome se nalazi Republika Srbija.Znate, da tvrdite se investitori ili poslodavci u Srbiji prema radnicima ponašaju kao robovlasnici prema robovima, pa to možete ako je stopa nezaposlenosti 40 i više procenata. Ako je stopa nezaposlenosti sedam ili nešto malo preko 7%, počinje da se stvara jedno novo zdravo tržište, a to je tržište za kvalitetnom radnom snagom koja će da bude mnogo bolje plaćena nego što je bila plaćena u godinama koje su bile pre 2012. i 2014. godine. Ne možete tako paušalne i olako da dajete ocene o tome kakav je odnos Srbije i njenih zaposlenih i poslodavaca koji rade ovde na teritoriji Republike Srbije.Postavlja se jedno drugo pitanje, nažalost, čini mi se da Republika Srbija stalno mora da prolazi kroz neka iskušenja. Da li bi Republika Srbija kakvu smo zatekli 2012. godine mogla da odgovori na izazove kakve je napravila jedna zdravstvena kataklizma ili nepogoda na teritoriji Republike Srbije i ostatku sveta? Ja tvrdim da ne bi mogla, zato što se unazad od 2014. godine ozbiljna sredstva su se ulagala u reformu i obnovu našeg zdravstvenog sistema. Zato imamo i rezultate sa kojima možemo da budemo relativno zadovoljni, ne srećni, jer je nažalost bilo ljudi koji su u ovoj pandemiji preminuli.Ali, ono drugo pitanje jeste - da li bi naš ekonomski sistem kakav smo zatekli 2012. godine i 2014. godine mogao da izdrži ovu zdravstvenu krizu? Kako smo prošli 2008. godine kada je bila svetska ekonomska kriza? Ja vam tvrdim da ne bi izdržali. I da bismo imali ne samo raspad zdravstvenog sistema, nego bismo imali i masu suicida ili samoubistava zbog ekonomske propasti da nismo državu reformisali sve ove godine, zato što je svetska ekonomska kriza iz 2008. godine „mala beba“ sa ekonomskom krizom koja je izazvana epidemijom KOVID-a.Samo da neke stvari istaknem, zbog svetske ekonomske krize, a ja tvrdim zbog lopovluka i nesposobnosti Đilasa, Šolaka, Tadića i poslušnosti prema Miškoviću,

Privreda koja je bila privatizovana pod sumnjivim okolnostima potpuno razorena. Imali smo Stelt mostove, Stelt auto-puteve, Stelt saobraćajnice. Auto-put od Preševa do Vranja plaćen, nikada nisu napravili, nego smo ponovo morali da ga plaćamo zato što su pare pokrali.Sada imamo ponovo svetsku ekonomsku krizu, uporedo sa zdravstvenom krizom. Da li je evro skočio u odnosu na dinar? Nije. Da li nam je privreda razorena? Nije. Da li se saobraćajna infrastruktura izgrađuje? Izgrađuje se. Da li imamo povećanje stope nezaposlenosti? Nemamo. I sada ne može niko da mi kaže da to nije i zbog rezultata koji su prethodne vlade imale, a zbog reformi koje je započeo Aleksandar Vučić.Imali znači dovoljno načina, dovoljno instrumenata da zdravstveno zaštitimo stanovništvo, da omogućimo privredi da u ovako teškim okolnostima funkcioniše, pa čak i uz državnu pomoć.Sećam se onog nesrećnika Pavla, to je to je predsednik Fiskalnog saveta, kada je govorio kako ne treba davati 100 evra svakom punoletnom građaninu. Ja postavljam pitanje – a zašto postoji država? Da li ona postoji samo radi sebe, da li ona postoji samo radi sistema ili postoji isključivo zbog svojih građana?Postavljamo državu da ona postoji zbog svojih građana, ne zbog sebe, a još manje zbog tajkuna kao što su Đilas, Tadić, Mišković i ostali koji su ojadili Srbiju i njene građane.Zato što govorimo o rezultatima i o kontinuitetu koji daje ovaj predlog zakona da će i sledeća vlada da nastavi onim istim putem reformi Republike Srbije koji je započeo Aleksandar Vučić, s tim da će imati još jedan zadatak, a to je da se na kraju izbori sa ovom pandemijom KOVID-a, ja sam uveren da će Srbija kao što je pobeđivala 2014. godine da pobedi i ovu pandemiju. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Sledeći prijavljeni za reč je narodni poslanik Janko Langura. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, čast mi je što po prvi put imam priliku da vam se obratim u ovom visokom domu. Ja se ne bih mnogo osvrtao na rezultate prethodne Vlade, jer smo na pređašnjim izborima jasno mogli da vidimo da politika koju podržavaju naši građani je politika koju sprovodi naš predsednik, Aleksandar Vučić.U Predlogu zakona o ministarstvima posebno me raduje što vidim da ćemo imati poseban resor za brigu o srpskom selu.

ćemo imati priliku da sarađujemo i sa novim ministarstvom za brigu o selu i time značajno unapredimo još brže i još bolje razvijamo našu opštinu.Pre dolaska na vlast SNS u našoj opštini i pored svakodnevnih molbi koje smo upućivali tadašnjem predsedniku opštine za osnivanje kancelarije za poljoprivredu, čime bi smo značajno olakšali posao sa tim našim poljoprivrednicima, pored njegovih svakodnevnih obećanja koja nam je pružao do realizacije istog nikada nije došlo. To je eklatantan primer da je jedina politika koju oni razumeju politika laži i politika prevare.Kancelarija za poljoprivredu danas radi sa velikim uspehom i odličnim rezultatima. Budžet Kancelarije i pored teških uslova izazvanih pandemijom ove godine je iznosio 55 miliona dinara. Svake naredne godine taj budžet ćemo progresivno povećavati za dodatnih 10%.Pored Kancelarije, ponosni smo jer smo uspeli da uz veliku pomoć Vlade Republike Srbije osnujemo i preko 15 zadruga sa kojima svakodnevno i aktivno sarađujemo.Opština Gornji Milanovac je danas odličan primer drugim opštinama kako se ulaže u srpsko selo, kako se razvija srpsko selo i kako se bavi proizvodnjom hrane.Ono za šta se posebno zalažemo i za šta ćemo se boriti svakodnevno je da u našu opštinu u što kraćem periodu dođe fabrika koja će se baviti prerađivačkom industrijom, čime ćemo svim poljoprivrednicama u našoj opštini, bili oni mali ili veliki, moći da garantujemo otkupnu cenu na dugoročni period, otkupnu cenu naravno njihovih proizvoda, a samim tim moći ćemo da ih podstičemo da oni svoje kapacitete proširuju.Nadovezao proširuju.Nadovezao bih se samo još na govore svojih kolega i iskoristio priliku da pružim punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i da kažem da je ovaj parlament najznačajniji partner Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića u borbi protiv tajkuna i u borbi protiv mafije i kriminalaca. Ovaj parlament nikada neće biti partner tajkunske i mafijaške Srbije kakvom je zamišlja Dragan Đilas. Hvala.

Srbija se suočava sa brojnim izazovima i sa velikim problemima. Među tim problemima, pored pitanja Kosova i Metohije, pored značajnog napretka u rešavanju pitanja životnog standarda i nezaposlenosti, pitanje kriminala i korupcije, najznačajniji problemi su pitanje, odnosno „bela kuga“ i odumiranje sela.Mi smo čuli u prethodnom delu rasprave kolege koji su govorili o brojnim činjenicama vezano za ova dva velika problema. Znamo da se svake godine

U 86% sela smanjuje se broj građana.Dakle, sve su ovo pokazatelji koji govore da je potrebna odlučna borba i protiv bele kuge i borba za spas srpskog sela. U tom smislu, ja pozdravljam odluku da se formiraju nova ministarstva, među njima posebno ministarstvo za brigu o selu, ministarstvo za brigu o porodici i demografiji. Naravno, važno je i osnivanje ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Srbija je poznata kao država koja poštuje međunarodne konvencije vezano za zaštitu nacionalnih manjina, ali uvek je dobro da se jedna posebna državna institucija bavi tim pitanjem i generalno pitanjem poštovanja ljudskih prava.Jedno od najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja, pored ovih o kojima sam govorio, jeste pitanje položaja Srba u regionu. Mi znamo da postoji jasna razlika između pojma dijaspora i Srba u regionu i o tome je veoma jasno govorio gospodin Martinović. U osam država regiona živi blizu dva miliona Srba. To je pet država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije - Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora. Pored toga, tu su Mađarska, Rumunija i Albanija.Položaj Srba u regionu je težak. Mogu da kažem da je jedino povoljna i dobra situacija što se tiče poštovanja prava Srba u Mađarskoj i Rumuniji. U ostalih šest država imamo veći ili manji stepen diskriminacije dela našeg naroda. Naravno, najteža situacija, odnosno tragična pozicija jeste pozicija preostalih Srba u Hrvatskoj, kojih po popisu stanovništva iz 2011. godine živi 186 hiljada, ali činjenice pokazuju da je taj broj sada značajno manji, što će pokazati popis stanovništva koji će biti u Hrvatskoj sledeće godine. U Hrvatskoj, podsećam, kada se uzmu u obzir Jugosloveni, neopredeljeni, je živelo preko 700 hiljada Srba. Dakle, sa područja Hrvatske proterano je preko pola miliona Srba, a prema podacima UNHCR-a, vratilo se svega između 50 i 60 hiljada.Nažalost, poslednjih nekoliko godina imamo stalni procenat, odnosno pojavu iseljavanja srpskih povratnika što u Srbiju, što u srpsku, što u zapadnoevropske zemlje.

nezvaničnim podacima, značajno manji.Teška je situacija, naravno, bila i u Crnoj Gori. Svi očekujemo da će formiranjem nove vlade u Crnoj Gori položaj Srba se popraviti i da će se to najbolje videti na popisu stanovništva sledeće da kažem da je u poslednjih šest godina učinjen značajan napredak vezano za pružanje pomoći Srbima u regionu, naravno, glavnu zaslugu ima predsednik Vučić,

Vlade Srbije i pokrajinske Vlade. jako težak i da bi trebalo osnovati jednu posebnu državnu instituciju. Moje mišljenje je da bi trebalo osnovati ministarstvo za Srbe u regionu, koje bi se na jedan sistematski način bavilo pružanjem konkretne pomoći na svakodnevnom nivou, dakle, od obnove kuća, preko obnove javnih objekata, komunalne infrastrukture, crkava, parohijskih domova, domova kulture, škola. Zatim, ministarstvo koje bi pružalo konkretnu ekonomsku, socijalnu pomoć Srbima koji žive u okruženju i posebna bi uloga tog ministarstva za Srbe u regionu trebala da bude borba za oteta imovinska i stečena prava proteranih Srba i svih drugih oštećenih građana.Ja ću samo pomenuti neke od tih problema – oduzeta stanarska prava, oduzeto, uzurpirano poljoprivredno zemljište, zatim, uništene kuće u klasičnim terorističkim akcijama po hrvatskim gradovima, pomoćni objekti, zatim, pitanje zaostalih neisplaćenih penzija, pitanje oduzetog radnog staža i niz drugih pitanja.Temelj borbe za imovinska stečena prava koja su oteta proteranim Srbima i svim drugim oštećenim građanima i u Hrvatskoj i u Federaciji BiH, pre svega, treba da bude Bečki sporazum o sukcesiji, odnosno Aneks G tog sporazuma, koji se zove „Privatna svojina i stečena prava“. I u tom sporazumu jasno stoji da svim građanima i svim pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koja su imali na dan 31.12.1990. godine, a svi ugovori sklopljeni pod pritiscima i pretnjama tokom i posle rata moraju biti proglašeni ništavnim.Mi

jedno posebno važno pitanje koje muči veliki broj građana Srbije, odnosno Srba koji su rodom i poreklom sa područja Hrvatske i BiH jeste pitanje ratnih zločina.Mi dobro znamo da u Zagrebu i Sarajevu nemamo nezavisna pravosuđa, da je i tužilaštvo Hrvatske i tužilaštvo BiH, kao i njihovi sudovi, etnički motivisane institucije, čiji je cilj da masovno pokreću istrage, podižu optužnice i sude Srbima i pripadnicima nekadašnje JNA, sa jednim ciljem, da se opravda jedna najbezočnija laž i izmišljotina, da su Srbija i srpski narod tobože izvršili agresiju na Hrvatsku i BiH, a da su Hrvati i Bošnjaci tobože vodili oslobodilačke ratove ratove i bili žrtve te agresije.Činjenice jasno pokazuju da je glavni krivac za rat u Hrvatskoj bio ustaški režim Franje Tuđmana, čiji cilj je bio stvaranje etnički čiste Hrvatske države bez ili sa što manje Srba, a da je glavni cilj islamističkog režima Alije Izetbegovića bio stvaranje unitarne Bosne i Hercegovine, odakle bi bili proterani Srbi ili bi preostali Srbi bili građani petog reda.U tom smislu, mislim da bi bilo važno

od lažnih optužnica i u odbrani u montiranim političkim procesima.Najveći broj Srba i pripadnika JNA su se časno i hrabro borili za svoj narod i svoju državu i oni žele da skinu ljagu sa svog imena da su bili, odnosno da jesu ratni zločinci. Zbog toga im treba pomoć jedne državne institucije, jer velika većina Srba pripadnika i Vojske Republike Srpske i ili pripadnika Vojske Jugoslavije, koji su ratovali na Kosovu i Metohiji 1999. godine se nalazi u teškoj situaciji i nemaju sredstva da plaćaju skupe i duge sudske postupke.Dakle, ta kancelarija bi imala za zadatak da pomogne odbranu Srba i u tom smislu da pomogne borbu za istinu o karakteru ratovanja na prostoru bivše Jugoslavije.Moram da kažem, to pokazuju činjenice, da najveći broj zločina protiv Srba nije procesuiran. Pogledajmo primer primer BiH, veliki zločini nad Srbima u srednjem Podrinju, u više od 100 sela u opštinama Srebrenica, Zvornik, Bratunac, Milići, Vlasenica, Šekovići, Osmaci, zatim zločini u Bosanskoj Posavini, centralnoj Bosni, u 13 zapadno krajiških opština, u Sarajevu, u zapadnoj Hercegovini. Najveći broj tih zločina nije procesuiran. Brojni zločini nad Srbima, nakon hrvatskih zločinačkih akcija, u zapadnoj Slavoniji 1991. godine „Otkos“, „Orkan“, „Papuk 91“, „Medački džep“, „Maslenica“, „Miljevački plato“, „Oluja“, brojni zločini nad Srbima u stotinama hrvatskih gradova. Dakle, ništa od toga nije procesuirano.Ono što želim da izrazim, a to jeste moje nezadovoljstvo radom Tužilaštva za ratne zločine. Zbog čega? Prema podacima koji su objavljeni u Nacionalnoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina, koje je usvojila Vlada Srbije februara 2016. godine, do tada je Tužilaštvo za ratne zločine, od svoga osnivanja 2003. godine, dakle u tih 13 godina, podiglo optužnice protiv 178 lica. Od tog broja optužnica, kad gledamo nacionalnu pripadnost, imamo dve optužnice protiv Hrvata, protiv muslimana, 21 protiv Albanaca i 153 protiv Srba. Dakle, preko 85% optužnica su podignute protiv Srba.Apelujem, i to sam više puta radio u javnosti, ovom prilikom na Tužilaštvo za ratne zločine

KiM.Jedna veoma važna tema, najvažnija, humanitarno, civilizacijsko pitanje jeste pitanje nestalih lica. Evo, juče smo i prekjuče imali dvodnevnu sednicu komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije i Republike Hrvatske.

o skrivenim i premeštenim grobnim mestima.Dobro znamo da Hrvatska godinama ističe jedan podatak, a to je da ona potražuje 1.869 nestalih građana Hrvatske, vešto izbegavajući pitanje nacionalne pripadnosti tih žrtava. Ono što je važno i što imamo informacije jeste da od tih blizu 1.900 nestalih građana Hrvatske preko 1.100 su Srbi, a manje od 800 su Hrvati.Mislim da treba da insistiramo, odnosno naša Komisija za nestala lica na čelu sa gospodinom Odalovićem, da Hrvatska konačno objavi nacionalnu pripadnost svih 1.869 nestalih lica.Takođe, Srbija je još 2013. godine poslala spisak od 630 nestalih Srba čije su porodice nestanke svojih najmilijih prijavili Crvenom krstu Srbije. Nisu ih prijavili Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, nisu ih prijavili Crvenom krstu Hrvatske i sada Hrvatska sedam godina odbija da ovoj svojoj listi od 1.869 imena nestalih lica pridruži ovih 630 Srba.Stjepan Sučić govori ovde u Beogradu kako Srbija koči proces rešavanja, kako u Srbiji postoje poznata grobna mesta, a znamo svi da postoje desetine poznatih grobnih mesta u Hrvatskoj gde imamo preko 150 ubijenih ubijenih Srba. Hrvatska godinama neće da ekshumira te posmrtne ostatke.Imamo u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu oko 900 tela ekshumiranih posmrtnih ostataka. Prema pouzdanim informacijama preko 500 su posmrtni ostaci nestalih Srba, odnosno ubijenih Srba.Dakle, moramo, ponavljam insistirati jače i snažnije da Hrvatska objavi nacionalnu pripadnost svih svojih, svojih, svih nestalih lica po njihovom spisku, da pridruži svom spisku 630 nestalih lica koje dosad nije učinila, da identifikuje 900 posmrtnih ostataka i da konačno ekshumira Srbe iz poznatih grobnica koje se nalaze širom severne Dalmacije, Banije, Like, Korduna i zapadne Slavonije.Isti problem je i sa Institutom za nestala lica u BiH koji ne čini ništa na rešavanju problema 1.650 nestalih Srba sa područja BiH. Sa područja Hrvatske, samo da kažem, potražuje se preko 1.700 Srba, a sa područja KiM oko 500 Srba. Dakle, preko 3.800 Srba se vode kao nestali, a ne čini se gotovo ništa da se reši to veoma važno, odnosno najvažnije humanitarno i civilizacijsko pitanje.Da ne bih više dužio, pošto i druge kolege treba da govore, želim na kraju da kažem da ću podržati Predlog zakona o ministarstvima, a da ovim pitanjima i pitanje osnivanje ministarstva za Srbe u regionu i pitanje osnivanja kancelarije za pomoć optuženim i osumnjičenim Srbima su važna pitanja o kojima treba otvoriti dijalog i u narednom periodu raditi na tome da ove dve institucije budu osnovane. Hvala. Hvala, predsedavajući.Uvažene kolege narodni poslanici, narodne poslanice, dragi građani Srbije, pre nego što počnem govor o Predlogu zakona o ministarstvima, koji je danas na dnevnom redu, u svom prvom obraćanju želeo bih da se zahvalim na poverenju poverenju koje su mi ukazali moja SNS i predsednik Aleksandar Vučić da se danas, kao i mnogi drugi mladi ljudi, obrazovani, kolege narodni poslanici, nađu ovde u skupštinskim klupama, da diskutuju o Zakonu o ministarstvima i sledeće nedelje o sastavu nove Vlade Republike Srbije.Predlog zakona koji je danas na dnevnom redu predviđa, kao što su mnoge kolege narodni poslanici pre mene rekli, tri ministarstva, i to ne bilo koja ministarstva, nego ona ministarstva koja očekuju građani Srbija, koji su ogromnom podrškom podržali listu pod nazivom Aleksandar Vučić – Za našu decu, glasajući, dva miliona građana, odnosno nešto više od 60% građana koji su glasali na izborima, podržali su politiku koju predsednik Aleksandar Vučić vodi već osam godina, podržali su plan Srbija 2025 koji podrazumeva izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u svakom selu u Srbiji do 2025. godine. Zbog toga danas u Predlogu zakona o ministarstvima imamo ministarstvo za brigu o selu.Zbog toga što se naša lista zvala Aleksandar Vučić – Za našu decu danas imamo

ne počinje sada 2020. godine borbu za više rođenih beba, borbu za demografiju, tu najvažniju borbu za opstanak Srbije. Srpska napredna stranka tu borbu vodila je i 2018. godine kada je doneta Strategija o podsticanju rađanja, a na osnovu koje su izmenjeni Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, pa danas imamo roditeljski dodatak veći nego ikad.Neke kolege narodni poslanici govorili su o tome pre mene, ali nije zgoreg još jednom ponoviti. To je jednokratna pomoć, roditeljski dodatak za prvorođeno dete u iznosu od 100.000 dinara. pomoć za drugorođeno dete u iznosu od 10.000 dinara u naredna 24 meseca. To je pomoć od 12.000 dinara u narednih 120 meseci, znači 10 godina, za trećerođeno dete i narednih 10 godina 18.000 dinara za četvrtorođeno dete.Tu je i izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju koja je omogućila da svaka žena do 43 godine koja se suočava sa problemom neplodnosti može neograničeni broj puta na domaćim klinikama o trošku Fonda da leči neplodnost biomedicinski potpomognutom oplodnjom, postupkom vantelesnog oplođenja.To ministarstvo, brigu o porodici i demografiju ima pred sobom jako važan zadatak koji će moći da ostvari samo ukoliko se uveže sa svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji i ukoliko mu u tome bude pomogao svaki grad i svaka opština.Dolazim iz Niša grada u kome je pomoć roditeljima definisana odlukom o finansijskoj pomoći porodicama sa decom. Dolazim iz grada u kome je zakonom o proširenim oblicima socijalne zaštite još 2005. godine omogućeno parovima koji se leče od neplodnosti da dobiju finansijska sredstva za biomedicinsko potpomognuto oplođenje.Što se trećeg novog ministarstva u današnjem predlogu nalazi tiče, to je ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. O pitanju ljudskih i manjinskih prava govorile su mnoge moje kolege pripadnici nacionalnih manjina i vidim da su zadovoljni što će ljudskim i manjinskim pravima u buduće u Srbiji da se bavi zasebno ministarstvo.Zbog toga bih ja želeo da kažem nešto o važnosti društvenog dijaloga u Srbiji. U klasičnoj političkoj teoriji stvar je jasna, ono političko mišljenje koje iza sebe ima 50% plus jedan glas u društvu, a podsećam da SNS danas ima i veću podršku nego što je to bilo na izborima, znači više od 60%,

ono manjinsko mišljenje, bez obzira da li dolazi od političkih stranaka koje su učestvovale na izborima a nisu prešle cenzus, od onih političkih stranaka koje nisu učestvovale na izborima ili od pojedinih udruženja, naročito udruženja koja se bave javnim zagovaranjem i definisanjem javnih politika.Zbog toga je jedan od delokruga novog ministarstva, ministarstva za ljudska i manjinska prava i i društveni dijalog i saradnja sa udruženjima.Ja ću u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona koji je

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici i poštovani građani Srbije, na početku želim da vas obavestim da smo konačno posle četiri meseca uspeli da oslobodimo Šabac i da završimo izbore u Šapcu.Puna četiri meseca Dušan Petrović, Nebojša Zelenović i cela ta konkretna ta lopovska ekipa nije želela da prizna rezultate, nije želela da prizna pobedu i to pobedu građana Šapca, 30.232 glasa je osvojila SNS i njeni koalicioni partneri, 18.020 glasova je osvojio Nebojša Zelenović, 12.000 glasova manje. Tri kruga izbora, bili smo spremni da idemo i u 33, ni posle 33 kruga građani ne bi dali poverenje Nebojši Zelenoviću i Dušanu Petroviću.Tri kruga koja su pokazala iz kruga u krug da je podrška SNS i Aleksandru Vučiću sve veća i veća, svaki put je pobeda bila sve ubedljivija i ubedljivija. Na kraju, rezultat je 46 mandata je 46 mandata za SNS i koalicione partnere, Dušan Petrović, Nebojša Zelenović i kompletna lopovska ekipa 23 glasa. Pobeda u Šapcu je čista kao suza i zahvaljujući upravo institucijama države, odradili smo to na najdemokratskiji mogući način i u skladu sa zakonom. Pobeli su građani, pobedila je pravda.Ono što moram da kažem kada su ovi predlozi zakona, odnosno struktura buduće Vlade u pitanju, da su to odgovorni, ozbiljni i najbolji mogući predlozi u ovom trenutku. Nastavak politike koja daje rezultate je nastavak politike Aleksandra Vučića. Ako znamo da nova tri ministarstva, a to su ministarstva za ljudska i manjinska prava, briga o porodici i briga o selu, da li treba dodati komentar, ako nabrojimo kakva su to tri ministarstva u pitanju i koje probleme rešavaju, odnosno šta žele da postignu u narednom periodu.Briga o selu kao poseban akcenat, briga o selu o kome su svi samo pričali, a za koja je samo radio Aleksandar Vučić. Podsetiću, 2012. godine preuzimanjem odgovornosti za Srbiju, kada sela i ne samo sela, kada i gradovi koji su počeli da prestaju da budu na karti Srbije, u to vreme niti investicija, niti novih radnih mesta, niti budućnosti, ne za gradove, niti za sela, niti za naše građane. Ono što se desilo je upravo ubrzani razvoj grada, ali i ubrzani razvoj sela.Postojali su i Ruma, Mitrovica, Subotica, Smederevo, Pančevo, Niš, Prokuplje i pre Aleksandra Vučića, ali u tim mestima nije bilo novih radnih mesta, nije bilo investicija.Ono što je pokazala prethodna Vlada, to je da može da nastavi kontinuitet dobrih rezultata, koji su pre svega posvećeni građanima. U ovom trenutku, ova odluka da proširimo broj ministarstava će doneti još bolje rezultate, a ono što smo sigurno, a pokazala je i Korona, to je da smo u uslovima Korone, u uslovima kada cela Evropa, odnosno ceo svet ima ozbiljne probleme, mi u Srbiji smo bili sigurni u dve stvari.Prva stvar je upravo selo, bili smo sigurni u naše selo, bili smo sigurni da ćemo imati hranu, da nećemo imati te probleme sa jedne strane i drugo, bili smo sigurni u Aleksandra Vučića. To su dve stvari koje su iznele ovu krizu i koje su dovele do toga da u uslovima najteže ekonomske krize, u uslovima kada svi imaju pad, samo će Srbija imati poraz i bićemo prvi, pazite, prvi, to su podaci koji nisu ni fingirani, ni izmišljeni, to su podaci koji se znaju, prvi po rastu u Evropi. Da li je neko 2012. godine u uslovima kada je zemlja bila razorena, kada nisu postojale ni insititucije, kada nije postojao sistem, mogao da pomisli tako nešto? Upravo sistem je prava reč.Na današnji dan funkcioniše sistem, funkcioniše država, ali funkcioniše isključivo i zahvaljujući Aleksandru Vučiću sa jedne strane, a sa druge strane Republike Srbije i naravno Skupštini Republike Srbije. Funkcionišu institucije, Srbija ima budućnost, budućnost za našu decu, budućnost u Aleksandra Vučića.Svi oni koji misle dobro, bez obzira kojoj stranci pripadaju, jednostavno moraju podržati ovaj predlog buduće Vlade i ovaj predlog svakako mora biti podržan i od onih koji

Zahvaljujem.Sledeći prijavljen, narodni poslanik Zoran Tomić. kolege i koleginice narodni poslanici, građani Srbije, pred nama je tačka dnevnog reda Predlog zakona o ministarstvima. Prethodni govornici su izneli puno činjenica, informacija, potrudiću se da se ne ponavljam, i sublimiraću sve to što je prethodno rečeno.Inače, rečeno.Inače, ovo je prvi korak ka ostvarivanju šest principa, odnosno ciljeva koje je predsednik Aleksandar Vučić izneo pre nekoliko dana, koji su zapravo, borba i nastavak borbe da Srbija bude mnogo bolje i lepše mesto za život naših građana.Pokazali građana.Pokazali smo na osnovu makroekonomskih podataka da smo uspeli da prerastemo iz zemlje gubitnika u zemlju pobednika i da pored šampiona u ekipnim sportovima možemo da budemo šampioni i u ekonomiji. Ko bi rekao da bi danas Srbija došla u situaciju da ima prosečnu platu od 511 evra, a da plata koja je planirana 2025. godine nije toliko daleka i da je to realna cifra i zadatak koji možemo da ostvarimo.Sve ovo danas što smo ostvarili, ostvarili smo zahvaljujući reformama koje je predsednik Aleksandar Vučić, tada premijer pokrenuo kao predsednik Vlade 2014. godine, mere koje nisu bile popularne, ali koje su bile neophodne i zahvaljujući tome danas se uspešno borimo i sa pandemijom Korona virusa. Uloženo je mnogo toga i u zdravstvo i u ekonomiju, kulturu, u obrazovanje, sport. Mladi imaju igrališta gde mogu i da se igraju, a na međunarodnom planu smo pokazali da smo adekvatan partner za borbu u očuvanju mira i stabilnosti i poštovanju međunarodnog prava.Pokazali smo da se borimo za interese naših građana i na KiM i u regionu i da nećemo nikada da ih ostavimo na cedilu i da mi nismo onaj faktor koji sprečava spajanje našeg regiona, već zapravo da želimo da se borimo za međusobno povezivanje i za dalji razvoj čitavog regiona.

govorimo o ministarstvima, vi rezultati koji su do sada postavljeni su odličan osnov da u narednom periodu nova Vlada intenzivnije nastavi da se bori za ostvarivanje ovih ciljeva, da ostvari mnogo bolje rezultate, a nova tri ministarstva koja ćemo izglasati u ovom sazivu samo govore da smo spremni da se još više uhvatimo u koštac sa problemima, pre svega demografske politike, da učinimo da više ne budemo jedna od najstarijih nacija u Evropi. Videli smo da mere koje su predložene od predsednika Aleksandra Vučića, sprovedene od strane Vlade Ane Brnabić daje rezultate i siguran sam da će sa novim ministarstvom te mere koje budu predložene i koje budu implementirane dati još bolje rezultate.Bićemo zemlja koja će iskoristiti potencijale sela i za razvoj seoskog turizma i za razvoj obrazovnog turizma i za razvoj privrede da mladi ostanu na selu, da mladi više ne odlaze sa sela i puno problema o kojima smo danas razgovarali novo ministarstvo će sigurno uspešno rešiti.Takođe, rešiti.Takođe, ministarstvom za dijalog smo pokazali da smo kao stranka i kao ljudi spremni da razgovaramo sa svima koji znaju šta znači pravi izraz termina dijalog. Da smo otvoreni za nove ideje, za sugestije koje ćemo zajednički sprovesti kako svim građanima Srbije bilo bolje, ali samo sa onim ljudima koji u pravom smislu žele dijalog da razgovaraju o argumentima, a ne da razgovaraju kroz pretnju i kroz ucene.Ono što na kraju želim da kažem, da smo na proteklim izborima jasno čuli glas naroda i da je taj glas naroda rekao da želi nastavak reformi, borbi za bolji život i prosperitet Srbije. To je velika odgovornost i ovim zakonom, kao što sam rekao idemo jedan korak napred ka ostvarivanju ovog cilja, koji jeste velika odgovornost, ali koju ćemo uspeti da realizujemo.Takođe, što je važno da kažem da su građani dokazali i olovkom pobedili mač, nasilje i ulicu i zapravo su rekli da ne podržavaju prazne priče i kukavice, već samo rad, borbenost i iskrenost, a to je oličenje politike koju Aleksandar Vučić zastupa od onog trenutka kada je dobio poverenje građana da vodi ovu državu. Hvala. Hvala i vama na odličnom izlaganju.Narodni poslanik Aleksandar Marković. **Aleksandar Marković** Zahvaljujem.Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, ako mogu sebi da dozvolim, da istaknem da mi je zadovoljstvo što se obraćam u trenucima kada vi predsedavate.Biću vrlo kratak, jer smo pri kraju rasprave o Predlogu zakona o ministarstvima čiji je predlagač grupa od 167 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Mi smo, predsedavajući, u dosadašnjoj raspravi od mnogo kolega koji su govorili pre mene, čuli one najvažnije i ključne momente, kao i brojne benefite koje će ovaj zakon kako za državu, tako i za građane proizvesti.Ovaj zakon stvara pretpostavke da u narednim danima izaberemo novu Vladu, Vladu koja će predstavljati kontinuitet reformskog napretka Srbije, a čiji je pokretač nekadašnji predsednik Vlade, a danas predsednik države Aleksandar Vučić. Kontinuitet u svim onim segmentima koje smo definisali, u ciljevima koje smo postavili kao osnov rada te buduće Vlade nastavku ekonomskog rasta i kada je reč o borbi za interese Srbije, ali i očuvanje i opstanak srpskog naroda na KiM, i kada je reč o političkoj stabilnosti Srbije, i kada govorimo o borbi protiv pandemije Korona virusa i posebno kada je u pitanju borba protiv korupcije i kriminala.U svim ovim segmentima, kao i u mnogim drugim, mi smo postigli i imamo veoma ozbiljne rezultate. Iz godine u godinu jačamo privrednu aktivnost u Srbiji, stvaramo bolji investicioni ambijent, beležimo veći priliv stranih direktnih investicija što sledstveno tome dovodi do povećanja broja novih radnih mesta što opet stvara uslove za bolji životni standard građana i opšti ekonomski rast Srbije.Srbija je danas daleko poštovanija u svetu. Povratili smo, da kažem, ugled kod svih relevantnih političkih činilaca i Srbiju više niko ne doživljava kao deo problema, već kao deo rešenja.

Neko na koga mogu da se oslone, neko na čiju pomoć mogu da računaju uvek kada im je teško.Bezbednosni i odbrambeni sistem Srbije je na veoma visokom nivou i rekao bih svetlosnim godinama daleko od od onog tužnog perioda kada su neki godinama uništavali Srbiju, razarali našu vojsku, topili tenkove i naoružanje, prodavali kao staro gvožđe i sve to uz reči – a šta će nam vojska.

Baš zato što nećemo ratove, baš zato što ne želimo nove sukobe, baš zato što hoćemo mir, stabilnost u regionu, e baš zato jačamo i ulažemo u odbrambeni sistem Srbije.Uprkos svemu tome mi znamo da ni jednog sekunda ne smemo da se opuštamo, da nije dovoljno da kažemo – e, bolji smo od onih štetočina koji su godinama pljačkali i pustošili Srbiju, pritom lično se bogateći bogateći do neslućenih razmera, pa je jedan od njih se obogatio i stekao bogatstvo od 619 miliona evra. Nije dovoljno i to je razlog zašto dižemo lestvicu svaki put sve više i više, zato što smo ubeđeni da možemo još bolje i da ćemo od Srbije napraviti uspešnu, modernu, pristojnu i uređenu zemlju. Zahvaljujem.

mi na samom početku da dam jedan kratki uvod i da ponovim ono što je već bezbroj, pogotovo mojih mladih kolega danas reklo, da im je čast, a zaista ja u ovom trenutku doživljavam ogromnu odgovornost i čast iz prostog razloga zato što danas prvi put govorim kao prvi srpski poslanik koji je bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i danas je izabran u Narodnoj skupštini Republike Srbije i samim tim ja sam prvi srpski poslanik u oba srpska parlamenta.To ne govorim da bi to posebno isticao, već da bi istaknuo odgovornost koja me upravo tom ulogom i stavlja danas u ovom visokom domu, u domu Narodne skupštine Republike Srpske koja predstavlja svetinju institucija Republike Srbije i kojoj mi svi, pogotovo Srbi, Srbi Krajišnici, Srbi koji dolaze preko Drine, kada dolaze u Beograd, ovde uvek prođu pored ove Narodne skupštine. Moram da kažem i kao čovek, ali i kao narodni poslanik, da san koji sam imao da budem jednog dana ovde u Narodnoj skupštini, a pogotovo da budem narodni poslanik, da sam ostvario.Taj san sam ostvario zbog podrške naroda i građana Republike Srbije, ali pre svega zbog vizije gospodina Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije, čoveka koji u ovom regionu, ne samo u ovom periodu, najbolje poznaje srpsko pitanje, najbolje poznaje svaki srpski grad, svako srpsko mesto, svako srpsko stratište gde se našao, svaki srpski manastir. se nije rodio u prošlom veku. Da li će se roditi neko u ovom veku ko će imati takve predispozicije? Nije on bez razloga predsednik Republike Srbije i nije Srbija danas ovde bez ona je tu isključivo zbog vizije, zbog kredibiliteta koji je izgradio Aleksandar Vučić.Upravo iz tog razloga mi svi koji dolazimo iz drugih krajeva gde žive Srbi gledamo danas u Srbiju, gledamo u Aleksandra Vučića, kako je reklo to više kolega danas, kao lidera, lidera koji se odredio kredibilitetom, vizijom i koji je postigao rezultate. Gledamo s ponosom na Srbiju i iz tog razloga gledamo ponosno i na ovaj visoki dom, na dom Narodne skupštine Republike Srbije.Iz tog razloga moram da kažem da me jako bole činjenice, nemile scene koje su bile ovde ispred institucije Republike Srbije koja treba da bude svetište demokratije i koja je i danas, kao i svaki put, odraz narodne volje i odraz, da kažem, politika koje vode različite političke strukture.Iz tog razloga, mogu mnogi da se bune što je ovaj sastav Narodne skupštine Republike Srbije ovakav, ali upravo ovaj sastav u kom SNS ima ovakvu dominaciju potvrđuje ispravnost politike, potvrđuje ispravnost vizije i pokazuje, s druge strane, pogrešnu politiku svih onih koji napadajući institucije nisu bili opozicija SNS, već su već su bili opozicija Srbiji i zato su ih narod i građani Republike Srbije kaznili, zato oni, i pored toga što je to bila delimično i njihova volja, nisu danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zato što nemaju šta da kažu.Danas sam sa ponosom slušao vaše diskusije, pogotovo mlade kolege, i moram da kažem da je svaka diskusija bila na mestu, da sa ponosom pratite sva dešavanja koja se dešavaju u regionu. Moram da kažem ovde, gospodin Glišić je danas govorio o tome kako neće da glasa, navodno, sad za ovaj zakon iz tog razloga što nemamo ministarstvo za dijasporu, ne spominjući region. Naravno, kao što je rekao šef naše poslaničke grupe, mi imamo upravu koja je institucionalno određena trajno, ne kao jedno ministarstvo koje može biti i ad hok i iz političkih razloga, ali ono što je mnogo važnije u ovoj vrsti priče je da je mnogo važnija suština, a ne forma.Da vas podsetim, a pogotovo da podsetim svu javnost u Republici Srbiji i u regionu koja prati ovu Narodnu skupštinu, imala je nekad Republika Srbija to ministarstvo i vodile su to neke bivše vlasti. Šta je bio rezultat toga? Ja kao neko ko je živeo u Gradiški u Banjaluci, koji je obišao bezbroj puta Republiku Srpsku, znam da nije bilo nikakvog doprinosa koji je bio suštinski. Koliko taj parametar danas znači i šta znači vizija Republike Srbije u smislu pomoći Republici Srpskoj, dovoljno je reći da je Republika Srbija Srbija pomogla Republici Srpskoj oko 60 miliona evra, odnosno 120 miliona maraka i da praktično ne postoji u Republici Srpskoj nijedna opština kojoj institucije Republike Srbije nisu pomogle da se izgradi barem vrtić, barem škola, barem neki put, barem most koji znači bolji i kvalitetniji život, koji znači upravo povezivanje koje mi danas toliko želimo.Iz tog razloga, ja želim u odnosu na sve ciljeve koji su definisani i proklamovani u ovih šest ciljeva, da ih ne bih ponovo ponavljao i uzimao dragoceno vreme, da kažem da i sastav ove skupštinske većine

ovom teškom trenutku, u trenutku u kojem treba da se borimo protiv pandemije virusa korona, u kojem je pitanje vezano za Kosovo i Metohiju posebno aktuelno u ovom momentu i kad znamo da je strateška odrednica ove Vlade Republike Srbije koja će biti izabrana borba protiv mafije, protiv kriminala i korupcije, upravo daje za potrebu da u tako jednom istorijskom i važnom trenutku se formira ovakva široka Vlada, široka koalicija koja će u kraćem vremenskom periodu, kako je to najavljeno, moći izneti krupne reformske poteze. Upravo ovaj kapacitet Vlade i skupštinske većine pokazuje da ćemo imati snage za to.Iz tog razloga želim na samom kraju da pohvalim još jednom sve one koji su učestvovali u predlaganju ovog akta

tog razloga takođe treba povezati i još jednu činjenicu da ovde prilikom izbora rukovodstva Narodne skupštine Republika Srbija takođe može da se ponosi na spoljnom planu i da kaže da je izabrala dva narodna poslanika za potpredsednike Narodne skupštine iz reda nacionalnih manjina. To nigde u regionu nema. Srbija se ponosi svakim građaninom, bez obzira da li je on Bošnjak, da li je on Albanac, da li je Bugarin ili na bilo koji drugi način ako se izjasnio kao nacionalna manjina, živi u Srbiji i daje, kao što smo videli ovde i podršku mnogih nacionalnih manjina i njihovih grupa, podršku Vladi Republike Srbije i politici Aleksandra Vučića.Takođe želim još jednu stvar da kažem ovde, koja je izuzetno važna, a to je formiranje ministarstva za porodicu i za brigu o porodici, za demografiju. To pitanje se stavlja u epicentar i to nije bilo, kako neki zlonamerni govore, političko potkusurivanje. To je nasušna potreba u Republici Srbiji, to je nasušna potreba srpskog nacionalnog pitanja. Iz tog razloga sam sa sobom doneo jednu knjigu, koju sam čitao još pre 15 i više godina, a to je – „Zašto Srbi nestaju“? Znam da su mnogi od vas čitali tu knjigu. Nažalost, otvorite ovu knjigu koja je izdata još 2003. godine i videćete da su se ove crne slutnje nažalost ostvarile.Međutim, dobrim i progresivnim merama, merama koje su bivša Vlada Republike Srbije, koja je sad još u tehničkom mandatu, i prošli saziv Narodne skupštine usvojio, imamo Zakon o pomoći roditeljima sa decom i o finansijskoj podršci roditeljima sa decom, koji ne postoji nigde u regionu. Verujte, ja dolazim iz Banjaluke, to nemate u Bosni i Hercegovini, nemate u Hrvatskoj, nemate u Makedoniji, nemate u Crnoj Gori, nemate nigde tamo do Austrije, do Beča. Nigde porodica nije podržana na ovakav način. Sada treba sistemski ove mere objediniti i na određeni način dati dodatnu podršku, ne samo deci, već i porodici, majkama, očevima, da nas sutra ima više. Iz tog razloga se upravo upravo nalazim ovde i nalazim se u ovoj poslaničkoj grupi, jer njen naziv kaže „Aleksandar Vučić – Za budućnost naše dece“ i pokazuje na najbolji mogući način da je upravo ova poslanička grupa neko ko će inicirati mnogo stvari.Iz tog razloga, oprostićete mi, ali ja ću svoju diskusiju završiti sa onim što je meni na srcu, a to je – živela Srpska, živela Republika Srbija! Zahvaljujem, gospodine Šukalo.Preostalo vreme za poslaničku grupu je 18 minuta.Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.Izvolite.

da pored predsednika Skupštine vidim i vas tu pored njega, kao jednog od saboraca naših u zadnjih nekoliko godina.Poštovani potpredsedniče, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, u ovom ekonomskom oporavku Srbije iz ekonomskog ambisa u koji ju je dovela Đilasova i Jeremićeva vlast mora da se radi, pored ostalog, i na obnavljanju porodice i njenih vitalnih funkcija.Voleo bih da je narodni poslanik iz opozicije, ne vidim ga, možda jeste tu, da sasluša sada ovo. U vreme vlasti bivšeg režima, gospodina Đilasa i gospodina Jeremića, do 2012. godine, a to je vreme velike pljačkaške privatizacije, najveći deo tereta ekonomske i društvene krize obrušio se upravo na ženu kao stub porodice, a mi danas o tome govorimo i formiramo ministarstvo.U njihovo vreme žene su prve ostajale bez posla, jel tako gospodine Đilas, koji sada posmatraš ovaj prenos iz svog udobnog stana, a time i bez ekonomske samostalnosti, što je za posledicu imalo profesionalnu neostvarivost neostvarivost i ekonomsku zavisnost žene. Jel tako gospodine Jeremiću? A depresija i frustracije samo su bile manifestacije stanja koje su žene gurnute bez svoje krivice, a vašom krivicom do 2012. godine, jer ste uništili sva preduzeća koja su postojala.Poštovani postojala.Poštovani građani Republike Srbije, žena, majka, je ta koja u vreme vlasti Đilasa i Jeremića, istovremeno se borila sa sopstvenim nezadovoljstvom, sa siromaštvom porodičnog budžeta, vaspitanjem dece i očuvanjem braka. U Đilasovo i Jeremićevo vreme kada su uništili tvornice, napravili su od žene ekonomskom mađioničara da prehrani porodicu. Jel, tako gospodine Đilas i gospodine Jeremić?

narodni poslanici, umesto da su majke radile u tvornicama, a kako će da rade, kada su ih pljačkaškom privatizacijom uništili. Znate šta su radile? Majke su sedele na ćoškovima ulica i prodavale cigarete, jer to je bio jedini način da prehrane svoju decu. Jel, tako gospodine Đilas? Izađi večeras na tv ekrane i reci jeste ili nije. Umesto da se deca ponose majkama, što su i zaslužile, deca su se stidela i zaobilazila ulice na kojima su njihove majke prodavale cigarete. Jel to sada rade u Beogradu? Sada sede u tvornicama većina, tamo gde im je bilo i ranije mesto. Majke su bile primorane da švercuju, da beže od policije, a teraju decu da uče da to ne rade. Kako gospodine Đilas, i gospodine Jeremiću? Odgovorite to večeras građanima Republike Srbije.U isto vreme vaše vlasti, većina žena bile su očajne od poniženja, kojima ste ih vi izložili, od dece kojima nisu mogle da daju da daju primer, od žrtvovanja koje je prezreno, od straha da deca bez kontrole ne pribegnu drogi, prostituciji, krađi i nasilju. Žene su bile najveća žrtva ekonomskog i moralnog posrtanja Srbije u vaše vreme, gospodine Đilas i gospodine Jeremiću.Žena je temelj porodice, koja nije slučajno napadnuta i podrivena u vaše vreme. Rušenjem porodice i njenih vrednosti rušili ste i naše društvo iznutra.

dok istovremeno nezaposlenost u tvoje vreme, gospodine Đilas, 26% direktno je uticala na demografsku strukturu i sliku stanovništva. To je slika koju ste nam ostavili.Zato inicijativa predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića i mandatara Vlade Republike Srbije Ane Brnabić da se osnuje ovo ministarstvo, strateška, vrhunska i vrhunsko-odbrambena, za ozbiljnu dražu i politiku, strategiju očuvanja razvoja države i njene nacije.Poštovane dame i gospodo, izvinićete me, ali moram još da kažem nekoliko rečenica. Gospodin Đilas i Marinika Tepić, inače politički električni zec Dragana Đilasa, svakodnevno nastavljaju besramno lansirati laži o predsedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Sve te njihove laži zatrpavaju novim lažima i lažnim aferama, i tako u krug stare laži zatrpavaju novim lažima.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, Srbije, ko se još danas seća njihovih laži o „Jovanjici“, ili laži o Franšu? Ko se još danas seća njihovih laži o stotinama mrtvih koji plutaju po Obrenovcu za vreme poplava 2014. godine?

politički električni zec Dragana Đilasa, uveče legne da spava u jednoj političkoj stranci, a ujutru se probudi u drugoj političkoj stranci. Jel tako gospodine Martinoviću?Slagala

marihuane.Poštovani građani Srbije, kada su gospoda novinari otišli i obišli vojne objekte u Moroviću znate li šta su tamo našli? Naravno, da znate, većina vas se seća, a verujem i narodni poslanici, piliće, koke nosilje i naravno jaja spremna za prodaju, čak su, poštovani građani Srbije i vrli bivši ministar odbrane Republike Srbije, Dragan Šutanovac i vrli gospodin Goran Ješić, rekli, citiram da je tamo vojna farma koka nosilja jaja i tovnih pilića koja postoji više od 40 godina.Marinika Tepić svojim lažima stalno nanosi nenadoknadivu štetu i namenskoj industriji, posebno Krušiku, ona time, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije sistematski radi protiv vitalnih državnih i nacionalnih interesa naše otadžbine. Okanite se, gospodo iz Saveza za Srbiju laži. Okanite se mržnje i nasilja, jer mi na vašu mržnju i nasilje nećemo odgovarati mržnjom i nasiljem. Znate li zašto? Upravo zato što smo svesni da se mržnjom i nasiljem koje sejete po gradovima Republike Srbije ne može graditi Republika Srbija kao moderna zemlja. Ona se može graditi samo neumorni radom, patriotizmom, ljubavlju i lepim vaspitanjem kao što to radi naš radi naš predsednik Aleksandar Vučić.Na kraju, poštovani građani Republike Srbije, da podsetimo Dragana Đilasa i Vuka Jeremića kako je gospodin Aleksandar Vučić zatekao zemlju 2014. Srbiju koja je bila ekonomski, industrijski, infrastrukturno uništena. Jel tako, poštovani građani Republike Srbije? Jel tako gospodine Đilas i gospodine Jeremiću? Srbiju bez sigurnosti, bez bezbednosti njenih građana. Jel tako, gospodine Đilas? Srbiju koja je bila ponižena. Jel tako gospodine Đilas? Srbiju bez vizije razvoja plana i programa. Jel tako gospodine Jeremiću? Srbija bez vere i nade njenih građana i za bolju budućnost. Jel tako, gospodine Đilas? Srbiju sa prevelikom zaduženošću. Jel tako, gospodine Jeremiću? Srbiju sa totalno urušenim državnim institucijama. Ama baš baš totalno. Srbiju bez ikakvog međunarodnog ugleda. Srbiju i Srbe koji su totalno satanizovali širom sveta. Srbiju sa zapuštenim zdravstvom, školstvom, sa totalnim urušenim finansijama, a onda 2014. godine došao je za predsednika Aleksandar Vučić.Ukratko, reformisao je zemlju, izgradio je autoputeve, škole, bolnice, konsolidovao javne finansije, podigao vojsku na zavidan nivo. Dok je on to radio mnogi su pljačkali zemlju, a danas je najavljena i borba protiv korupcije, bez obzira na stranačku pripadnost i na kraju gospodine Vlado Orliću, predsedavajući, poručite gospodinu predsedniku da ćemo izvršiti bez pogovora sve zadatke, staraćemo se da ih izvršimo. Hvala.

meni je takođe velika čast obzirom da se prvi put obraćam vama ovde u parlamentu, pred nama je jedan zaista dobar, kvalitetan Predlog zakona o ministarstvima koji je po meni plod potrebe i želje za nastavak reformskih procesa u našoj zemlji, ali i za obezbeđenje boljeg i kvalitetnije života svih građana Republike Srbije.Prema predstavljenim programskim ciljevima i načelima nove Vlade, možemo reći da će to biti Vlada kontinuiteta one Vlade koja je u prethodne četiri godine vodila Ana Brnabić i koja je vodila jednu dobru politiku i koja je dala dobre rezultate, ali nove vlade koja će biti na temeljima vlade iz 2014. godine, one vlade kojom je predsedavao Aleksandar Vučić i koja je dala zaista dobre i kvalitetne rezultate u svom radu.To su, pre svega, politika brige o svim građanima Republike Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku, političku ili bilo koju drugu vrstu pripadnosti, politika ekonomskog razvoja, politika saradnje sa svetom.Kao i kolege koje su govorile u prethodnom vremenu, ja želim takođe da stavim jedan akcenat na nov Predlog zakona o ministarstvima i tri nova ministarstva koja će biti, nadam se,

na selu ne može biti jednak ili približno isti kao kvalitet života ljudi koji su u gradu, ali moramo kroz zakonska rešenja, kroz finansije, kroz dobre predloge, da približimo kvalitet života i da ljudi ostaju na selu.Dobar osnov je sigurno i „Srbija 20-25“ i svi oni projekti koji su uspeli da budu realizovani u prethodnom periodu. Novo ministarstvo će imati snažnu podršku, kako parlamenta tako i Vlade u celini i verujem da će tu biti velikih uspeha.Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji je značajno ministarstvo. Treba da se podsetimo da je stopa rađanja 1,78 dece po svakoj ženi, što svakako nije podatak koji ohrabruje, ali kroz zakonska rešenja, kroz finansije, kroz sve ono što možemo kao država da ponudimo, verujemo da će i rezultati u toj oblasti biti bolji.Treće ministarstvo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je takođe vrlo važno ministarstvo i ono što možemo kao građani Srbije da se pohvalimo jeste da smo lideri u Evropi u poštovanju prava nacionalnih manjina. Danas u Srbiji u 40 opština se ravnopravno upotrebljava jezik nacionalnih manjina, oni se školuju na svom jeziku, imaju pravo na informisanje i to je ono što je svakako jedan kvalitet života u našoj zemlji.Danas su i dva potpredsednika u Skupštini Srbije predstavnici manjina u našoj zemlji.Znamo da će biti i onih koji će kritikovati ovaj predlog, koji će reći da je Vlada velika, da povećavate broj ministarstava, da se uvećava državni aparat, ali to nije tačno. Dobićemo ministarstva koja će biti operativna, koja neće biti preglomazna i koja će na jedan efikasan i kvalitetan način rešavati sve one probleme iz domena svoga rada.Ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da će u novoj vladi biti oni ljudi koji su u prethodnom periodu dali veliki doprinos i pokazali puno energije, puno želje, puno razumevanja za probleme građana, da će u novoj vladi biti neki novi ljudi, koji će uneti novu energiju, novu snagu, nove ideje i da će značajan broj članova buduće vlade pripasti pripadnicima lepšeg pola, ženama. Mi muškarci moramo da priznamo da su žene mnogo racionalnije i da one kada donose odluke, one donose odluke i glasaju pre svega kao majke, a potom kao supruge, sestre, kao bake i da će kroz njihovo angažovanje Vlada zaista imati značajan doprinos u rešavanju svih onih problema koje imamo i izazova koji će doći.Svakako da će pred ministrima u budućoj vladi biti puno izazova, puno poteškoća, moraće uložiti puno energije, puno znanja. Postavili smo visoke ciljeve koje moramo svi zajedno da rešimo i zato je važno da kao narodni poslanici damo saglasnost na Predlog zakona i damo punu podršku budućoj vladi. To će biti naš doprinos nastavku procesa reformi u našoj zemlji, procesu ekonomskog razvoja i poboljšanja kvaliteta života svih građana.

Viktor Jevtović, s tim što je ostalo još tri minuta od vremena kojim raspolaže poslanička grupa. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovana gospodo narodni poslanici, želim u kratkim crtama da iznesem osnovnih šest tačaka o kojima smo već govorili. Sve što je trebalo da bude rečeno, rekle su kolege. Znači, Srbija je na onom putu na kome treba da bude.Ono za šta bih se vezao trenutno je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, baza i osnova svega toga zašto ljudska i manjinska prava, zato što je to jedan od faktora stabilnosti za sve nas. Srbija ide ka EU i moramo se toga i držati i u tome u potpunosti podržavam predsednika Republike.Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji. Znači, jednoga dana, zašto briga o porodici, svako od nas ovde ima porodicu i decu za koju bi dao i život, znači, tu decu volimo. Ono što mi izuzetno smeta i smetalo mi je, zato što se porodica predsednika Srbije napada konstantno, bez kompromisa, a svi bi mi dali život za porodicu.Ono porodicu.Ono što treba ostvariti je i ta demografska celina, da mladi ljudi ostanu u Srbiji. Ja sam pre 12 godina želeo da odem iz ove zemlje.

i doprinosi zemlji. Znači, mladi ljudi da se vrate na selo a samim tim ono što je i osnovno, da doprinesu u angažovanju i boljoj budućnosti sela i svih nas.Ono što je takođe bitno je da svi ovi zakoni koji su doneti neće opterećivati budžet.Poslednja rečenica koju bih uputio je da sreća prati hrabre a istorija pamti neustrašive. Hvala.

ono što ja vidim kroz ove zakone jeste velika uloga predsednika države, a tu se vidi ne prvi put, nego po ko zna koji put do danas, kolika je uloga jednog vizionara i jednog čoveka koji daje sve za državu Srbiju i za građane Republike Srbije.Ono što sam hteo da se osvrnem to je,

danas sam čuo i neke određene kritike ljudi, ali sud o tome su dali građani nedavno i ne razumem dokle će da traje i dokle će ljudi da misle da mogu da prevare građane Srbije da zaborave ono što je Vlada Republike Srbije i što je predsednik države Srbije uradio za građane Srbije.Danas je moja pažnja trebalo da se zadrži na Ministarstvo za selo i od ovog zakona bih izdvojio ta tri nova ministarstva, koja imaju veliku ulogu i nadam se da će dati veliki doprinos razvoju sela. Ja bih se osvrnuo samo na ono gde sam do skoro bio predsednik gradske opštine Pantelej, a dolazim iz grada Niša i gradske opštine Pantelej.Ako hoćemo i ako želimo da zadržimo mlade ljude na moraćemo da činimo dosta više napora, a ovo se odnosi na novog ministra koji će preuzeti ovu veoma ozbiljnu i veoma tešku odgovornost da menja stanje na selu, jer znamo i svedoci smo da veliki broj sela odumire, nestaje, a da je sve više starih ljudi, a da nam mladi ljudi ne ostaju na seoskom području.Pored je proizvodnja, opstanak na selu dosta komplikovan, težak i složen posao, moramo da obezbedimo i neke preduslove, barem da izjednačimo približno onako kako to imaju građani na teritoriji grada.Zadržao bih vašu pažnju, posebno specifično u gradskoj opštini Pantelej gde su domovi kulture, ili zadružni domovi, kako se još zovu, godinama u statusu stečaja i nikako da se pokrene sa mrtve tačke, jer to traje više od 15 godina, a mladi ljudi nemaju mesta gde da se okupe, da se druže i da se kulturno-umetnički život odvija u

mom prijatelju i saborcu čestitam rođendan, ovde pored mene, Miliji Miletiću, da ne zaboravim.

temu.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?

(Ne.)Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1, 2 i 3. dnevnog reda.Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o 2. i 3. tački dnevnog reda ove sednice, a podsetiću vas da tačku 1. još nismo završili i da ćemo nastaviti, u skladu sa Poslovnikom, pošto ima amandmana na Predlog zakona,

predsednik Narodne skupštine može da odredi dan za glasanje odmah po završetku pretresa.U skladu sa ovom odredbom, određujem subotu, 24. oktobar, sa početkom u

dan za glasanje o 2. i 3. tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju i Predlogu za imenovanje zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine.Poštovane